odraditi: - Prijedlog odluke o imenovanju zamjenice pravobraniteljice za djecu. Predlagateljica odluke je pravobraniteljica za djecu na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o pravobranitelju za djecu. Prijedlog akta ste primili. Raspravu su proveli Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješće ste primili na sjednici. Odluku će obrazložiti pravobraniteljica za djecu gospođa Ivana Milas Klarić. Izvolite. poštovana potpredsjednice, poštovani zastupnici. Pa evo zahvaljujem prije svega što ste mi dozvolili da ova točka dnevnog reda uđe prije sjednice, jer imamo dosta posla pa da to ne ostavljamo za popodne. Nakon provedenog natječaja javilo se 5 kandidata i ja sam našla da gospođa magistrica Maja Gabelica Šupljika najbolje u svim aspektima ispunjava zahtjeve propisane zakonom ali i one moje osobne o tome tko treba biti moja zamjenica, odnosno zamjenik. Ja vas da tako kažem podacima iz bogate biografije i bogate bibliografije neću zamarati, to su materijali koje ste dobili i koje ste sasvim sigurno pročitali. Više i povrh toga želim reći da gospođa Gabelica Šupljika radi u Uredu pravobraniteljice, dakle sa moje dvije prethodnice proteklih 10 godina od samog osnivanja institucije pravobraniteljice za djecu. Radi to sjajno, ona je osoba koja meni osigurava kontinuitet na čemu ja inzistiram. Gospođa Gabelica Šupljika je više od onoga što vi možete pročitati u onome što ste dobili na papiru, sjajan timski, ja bi vas malo molila za mir, molim vas, ja se ne mogu nadglasavati sa vama, ne mogu vas nadglasavat.

Molim vas. Molim vas. Izvolite nastaviti. Jeste završili? završili? … /Upadica: Ne znam da smo nas dvoje na ti./ … Oprostite, vi ovdje obrazlažete prijedlog, ne možete voditi polemiku sa zastupnicima koji su u klupi. Hvala vam lijepa. Ja pokušavam obrazložiti prijedlog. Gospođa Gabelica Šupljika po mom sudu ispunjava sve formalne uvjete za moju zamjenicu, ja je iz toga u tom smislu predlažem. Ona ne samo da ispunjava formalne uvjete, ona ispunjava i sve ljudske uvjete i zbog toga je ja i biram. Ona je osoba koja u uredu radi 10 godina, od samog osnivanja, ona je osoba koja je u jednom periodu kada je institut pravobraniteljice za djecu ostao bez pravobraniteljice zapravo vodila taj ured, ona je osoba u koju sam ja u ova 3 mjeseca od svog imenovanja stekla potpuno povjerenje i zbog toga je zapravo preporučam. Ja doista vjerujem da obzirom na činjenicu da smo svi skloni punim srcem podržati maksimalno zaštitu prava djece u RH, a obzirom na činjenicu da sam ja pravobraniteljica za djecu da ćete vi također svim srce podržati moj izbor za moju zamjenicu. Hvala vam najljepša. S obzirom da je sada poodmaklo vrijeme, a da imamo, da su se u međuvremenu prijavili i za raspravu, a da su u tijeku odbori i da me nema tko zamijeniti, nakon pauze povreda Poslovnika, kolega Šuker i replika

na određene funkcije, međutim elementarna pristojnost nalaže da kad dođete u nečiju kuću da se ponašate sukladno pravilima te kuće. Pa tako i gospođa pravobraniteljica samo da je spustila za 10 centimetara ove mikrofone, govorila bi dovoljno glasno da je zastupnici čuju, ali uzet si pravo da drži lekcije ovdje, a da nije niti pogledala Poslovnik o radu ovog Visokog doma, naprosto na to nema pravo. Ona ima pravo na svoje osobno izražavanje, valjda je 50 puta rekla u svom obrazloženju ja, ja pa ja. Ona to ja, Ona to ja, ja pa ja može imati i nitko to joj ne brani, ali kad dođe u ovaj Visoki dom onda se mora ponašati prema pravilima ovog Visokog doma, za razliku od nje, nas su izabrali, zastupnike, hrvatski građani, a vas je imenovala samo jedna politička … na pomalo čudan način. Niste se pozvali na odredbu Poslovnika, ali ja sam gospođu i upozorila da ne može voditi polemiku sa zastupnicima prema tome nije trebala povreda Poslovnika. Kolega Reiner izvolite repliku. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa ne želeći komentirati način na koji je bio sad prezentiran, to moram samo reći nešto. Uvažena gospođa nije shvatila odnos Sabora i onih koje ona predstavlja očito i koji su je instalirali jer je rekla, ja ju biram. Ovdje to mora učiniti ovaj Sabor jer u protivnom ne bismo uopće ovdje sada ni sjedili ni o tom raspravljali. ili ovaj Sabor nekoga bira, a to što netko, budući da je dio nekakve vlasti i vlast ga je imenovala, misli da samim time može birati ili ne birati nekoga, to je naravno privatno mišljenje, međutim još uvijek smo u parlamentarnoj demokraciji, makar se nažalost u ovom Saboru često čini da nismo. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne želi. Otvaram raspravu, a prva će biti na redu u ime kluba HDZ-a, kolegica Martina Banić. Određujem stanku do 15 Hvala